da kažem podržati ćemo Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga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 Ugovora o zajmu Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga, s konačnim prijedlogom zakona. Cilj projekta je poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga u RH. Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012.-2020. utvrđeni su strateški problemi i reformski prioriteti za zdravstveni sektor. To su slaba povezanost i nedostatan kontinuitet u zdravstvenoj zaštiti na svim razinama, primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenog sustava, neujednačena i nepoznata kvaliteta zdravstvene zaštite, nedovoljna učinkovitost i djelotvornost sustava zdravstvene zaštite, slaba ili neujednačena dostupnost zdravstvene zaštite po regijama, razmjerno loši pokazatelji zdravlja naročito pokazatelji rizičnih rizičnih faktora i ponašanja prema vlastitom zdravlju. Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga obuhvaća 5 od 8 prioriteta iz Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.-2020. koji su usmjereni na rješavanje glavnih reformskih izazova u zdravstvu. A to su, jačanje upravljačkih kapaciteta u zdravstvu, reorganizacije ustroja i djelovanje zdravstvenih ustanova, poticanje kvalitete u zdravstvenoj zaštiti, jačanje preventivnih aktivnosti, očuvanje financijske stabilnosti u zdravstvu. Ključni rezultati programa su da je provedena prva faza master plana bolnica i postignute sve sljedeće etape. Ukupan broj kreveta za akutno liječenje smanjen je za 20% sa 15 930 na 12 800 te 80% bolnica je racionalizirano bez novih dospjelih obveza nastalih u prethodnoj kalendarskoj godini. Uvedeni postupci nadzora kvalitete uključujući u 100% racionaliziranih bolnica proveden je tehnički nadzor u prethodnoj kalendarskoj godini i 40% javno objavljenih najuspješnijih bolnica, uključujući i rezultate, te barem 50% racionaliziranih bolnica akreditirano pri agenciji za kvalitetu kroz prihvatljiv akreditacijski postupak. Vrijednost zajma je 75 milijuna eura. Ukupna vrijednost programa poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstveni usluga procijenjena je na 180 milijuna eura. Program će se financirati iz sredstava Državnog proračuna RH u iznosu od 105 milijuna eura i sredstvima zajma u iznosu od 75 milijuna eura. Od ukupnog iznosa zajma, 90% sredstava, dakle 67,5 milijuna eura namijenjeno je Ministarstvu financija, dok 10% sredstava zajma, 7,5 milijuna eura namijenjeno je Ministarstvu zdravlja. Sredstvima zajma koja su koja su namijenjena Ministarstvu zdravlja financirala bi se tehnička pomoć u upravljanju planiranim intervencijama i njihovoj provedbi. Sredstvima zajma, dakle koja su namijenjena Ministarstvu zdravlja financirala bi se tehnička pomoć u upravljanju planiranim intervencijama i njihovoj provedbi, uključujući izradu tehničke i projektne projektne dokumentacije i pripremu zahtjeva za povlačenje sredstava iz fondova EU. Uspostavu i provedbu programa unapređenja energetske učinkovitosti u zdravstvenom sektoru i pripremu projekata za financiranje sredstava iz fondova EU, tehničku pomoć Agenciji za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u planiranoj provedbi akreditacije bolnice, itd. Hvala vam lijepo. Hvala potpredsjednice. Gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku održao je na 51. sjednici raspravu na ovu temu kao matično radno tijelo. Uvodno čuli smo od predlagatelja da je razlog hitnog postupka zbog toga što da bi stupio na snagu zakon omogućit će povlačenje sredstava zajma. Čuli smo i danas radi se o iznosu od 105 milijuna eura i sredstvima zajma u iznosu od 75 milijuna eura, rok otplate 20 godina. Ono što je bitno, imamo nacionalnu strategiju koja navodi 8 prioriteta, 5 od tih 8 prioriteta biti će financirano iz ovog zajma. Ono što je na odboru izazvalo najviše interesa, najviše rasprave ticalo se dijela upravljačkih kapaciteta, pitanja odgovornosti, kvalitete i sigurnosti u zdravstvu. Pozitivnim su ocijenjene investicijske mjere koje će svakako doprinijeti poboljšanju uvjeta i kvalitete u zdravstvu i s tim u vezi istaknuta je potreba namjenskog i odgovornog usmjeravanja i trošenja sredstava zajma. Ono što je najbitnije reći da je nakon provedene rasprave odbor jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese predmetni zakon. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu, prvi na redu je Klub zastupnika HDZ-a i kolega Ivan Šuker. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Pa naočigled je jedan tehnički zakon, međutim mislim da ovaj zakon moramo gledati malo u kontekstu vremena i prostora kad se on donosi, a nažalost i vrlo često našim politikantskih rasprava u ovom Saboru koji koristimo za dnevno političke potrebe. Ja ću odmah reći, klub HDZ-a će podržati ovaj zakon iz jednostavnog razloga što sva ova sredstva ako ste malo bolje pogledali materijali, da se radi o 2,57 milijardi u proteklih 21 godinu Hrvatska država dobila od Švedske banke su možemo reći Bogom dana sredstva. Zašto? Zato što se daju na dugi rok, daju se po vrlo niskoj kamatnoj stopi i ono što je ključno reći, ta sredstva su potpora reformama, dakle ta sredstva nisu za točno namijenjenu stvar, s tim sredstvima će se platiti to i to, nego kad se ta sredstva odobre u Svjetskoj banci, onda su odobrena temeljem određenih reformi koje bi ta Vlada trebala provesti i ta financijska sredstva u principu bi trebala olakšati jer svaka reforma, hoćemo, nećemo, košta, ta sredstva bi naprosto trebalo olakšati zato mi je žao što možda zamjenik predstavnika predlagatelja nije više rekao jer možda malo čudno izgleda da od 75 milijuna eura praktički 90% ide Ministarstvu financija, samo 10% Ministarstvu zdravlja jer da je rekao predstavnik predlagatelja da ta, zašto ta sredstva idu Ministarstvu financija, da bi bilo daleko jasnije. zašto sam rekao da ovaj zakon moramo gledati u kontekstu vremena i prostora? Dakle, s jedne strane se promijenio ministar, novi ministar je vrlo glasno rekao da neće podržati ovo ili ono, što od bivšeg ministra, a s druge strane ono što svakako zabrinjava, to je izjava čelnika Svjetske banke. Dakle, izjava onoga tko nam je odobrio ovaj kredit i možemo se mi ljutiti koliko god hoćemo i svi mi koji smo bili u izvršnoj vlasti, nikada nam nije baš lijepo sjelo, da tako kažem, kad ste dobili kritiku od nekakve međunarodne financijske institucije. Međutim, bez obzira što mislili o njima, njihova je zadnja. Temeljem njihovih zapažanja, temeljem njihove ocjene se ocjenjuje RH. I zato I zato kažem da možda ovaj zakon treba gledati upravo u tom kontekstu. S jedne strane, dakle sva sredstva koja je RH u protekle 23 godine dobila od Svjetske banke su bile potpora i reforma. I ovdje želim nešto jasno reći, to sam govorio dok sam bio ministar i govorit ću danas kao saborski zastupnik, postavlja se samo jedno elementarno pitanje, da li su oni koji su dobili ta sredstva potpore proveli te reforme na način kao što je bilo zacrtano? Jer da su te reforme provedene, svih ovih 23 godine, onda vjerojatno situaciju u Hrvatskoj, bar o tome kad govorimo da bi trebalo provesti strukturne reforme u državnoj upravi, bi izgledalo malo drugačije. Prije svega u 2 sektora koji su vrlo često dobivali izdašnu pomoć Svjetske banke, a to je zdravlje i prosvjeta. To mogu reći kao jedini hrvatski ministar koji je upisan u knjigu … Svjetske banke. Dakle, temeljem rezultata 2007. godine meni je ta nagrada uručena na Wall Streetu 2008., to nažalost u Hrvatskoj ništa ne znači, dapače, neki su to posprdno gledali. Međutim kao što sam rekao da su ovo bogom dana sredstva tako bi si i mi u Hrvatskoj konačno trebali razmisliti da temeljem ovih sredstva i pomoći koje dobivamo od institucionalnih banaka bi trebali konačno početi provoditi ove reforme. I budimo sigurni da bez obzira što možda se nikada nećemo složiti sa nekim stvarima koje od nas traži Svjetska banka i MMF ali u 80, 90% stvari naprosto će doći kad-tad trenutak kada ćemo postati sami svjesni da to moramo provesti. I zato ova I zato ova izjava čelnika Svjetske banke o tome da Hrvatske ne provodi reforme, što je najveća tragedija da ima Vladu spremna provoditi reforme je upozoravajuća. Upozoravajuća jer je temeljem te izjave će nas opet onaj kreditni rejting agencije koje su nam skinule kreditni rejting ja ću to otvoreno reći neopravdano. I mislim da je najveća greška ove Vlade bila što je rekla mi želimo čuvati kreditni rejting. Ako nam je taj kreditni rejting godinama bio na jednoj razini i održavan na toj razini samo zbog toga što je rečeno još niste članica EU i zbog toga ste rizični, onda je taj isti kreditni rejting agencije u onom trenutku kada je Hrvatska završila pregovore, kada je ušla u EU morala nagraditi Hrvatsku sa boljim rejtingom. A onda kada nas nagradi sa tim boljim rejtingom onda neka nam skida taj rejting. I nije dobro da smo mi govorili da želimo očuvati rejting koji nam se mora povećati iz razloga što smo završili jedan posao koji nam je prije toga uvijek bio nekakav minus. Ali zašto govorim o rejtingu? Zato što mišljenje čelnika Svjetske banke itekako će utjecati na kreditni rejting RH i kada ti stručnjaci iz tih rejting agencija dolazi u Hrvatsku oni između ostalog nikako neće zaobići Ured svjetske banke u Zagrebu. I još ću nešto reći, zašto je ovaj kredit povoljan? Pa iz razloga što se on u knjigovodstvu ne evidentira sasvim drugačije. Dakle krediti institucionalnih banaka su trošak tek u onom trenutku kada vraćate glavnicu i trošak su kada plaćate kamate. s obzirom da je on na 20 godina da imate 4 godine počeka praktički sljedeće 4 godine izuzev plaćanja kamate nemate nikakav trošak i kada govorimo o mjerama prekomjernog deficita, a sada ću vam navesti neke brojke onda ćete vidjeti da to nije zanemarivo i to je ono što je možda greška Vlade da se ne drži onih odredbi Zakona o fiskalnoj odgovornosti, a to je da se ne može napisati da za provođenje ovog zakona nisu potrebna sredstva. Potrebna su sredstva svake godine u iznosu negdje po prilici prosječno oko 18 milijuna kuna, potrebna su sredstva u trenutku realizacije kredita, a to je negdje 0,25 to je negdje oko milijun 835 tisuća eura, to je znači nešto manje od 14 milijuna kuna kao jednokratni trošak i to je trošak proračuna koji se mora platiti. Prema tome kada govorimo o ocjeni potrebnih sredstva to se mora navesti unutra jel to je trošak koji nastaje u godini u onom trenutku kada se potpiše ovaj ugovor. Mi ćemo morati platiti tih 0,25% 0,25% jednokratne naknade isto kao što ćemo u sljedećih 20 godina plaćati kamatnu stopu sukladno kamatnom računu kako ona pripada. I nažalost i ta kamata je vrlo često račun zapravo predmet politikantskog obračunavanja u ovoj sabornici jer među onih 9 i još nešto milijardi 10 milijardi kamata između ostalog su i ove kamate 2,57 milijardi eura kredite od Svjetske banke koji smo dobili u proteklih 21 godinu. Dakle kao što sam rekao na početku početku klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog zakona iz jednostavnog razloga što su sve vlade bile sretne kada su dobile ovakav kredit od Svjetske banke u proteklim godinama jer nisu za ovakve stvari mogle doći do boljih i kvalitetnijih sredstava i onda ne bi bilo pošteno i korektno da podržimo ovaj prijedlog zakona. ali osjećao sam potrebu reći neke stvari jer mislim da Hrvatska nema u ovom trenutku pravo da žmiri na određene probleme i da jedino

Hvala i vama ona kontinuirano podupire ekonomsko-socijalni razvitak i reforme u gospodarstvu putem investicijskih zajmova i darovnica. Do sada je EBRD Hrvatskoj ukupno odobrio 54 zajma od toga 37 izravnih i 17 uz državna jamstva, 1 predujam u vrijednosti od 2,6 milijardi eura i 52 darovnice vrijedne ukupno 52 milijuna eura. EBRD je jedna od međunarodnih financijskih institucija u okviru grupacije Svjetske banke utemeljene 1945.godine dakle nakon Drugog svjetskog rata s ciljem pomaganja nedovoljno razvijenim zemljama u njihovoj borbi protiv siromaštva i poticanju i poticanju gospodarskog razvoja. Drugim riječima, reformama u određenim segmentima u određenim sustavima i ukupnom napretku država. napretku država. RH je punopravna članica EBRD-a od 1993.godine s upisanim kapitalom od 321 milijuna američkih dolara. nadležno tijelo za suradnju s grupacijom Svjetske banke je Ministarstvo financija, a ministar financija je po svojoj funkciji guverner za RH u Svjetskoj banci. Drugim riječima, Ministarstvo financija ovlašteno je u ime RH obavljati sve poslove i transakcije prema Statutu Svjetske banke. U tom smislu je ministar financija 10.lipnja ove godine potpisao ugovor o zajmu između RH i EBRD-a za Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga, a Hrvatski sabor bi trebao ovim zakonom o kojem danas raspravljamo potvrditi predmetni ugovor. Ugovorom Hrvatska preuzima na sebe obvezu otplate zajma te kamata i drugih troškova vezanih uz samo korištenje zajma. I evo nekoliko sasvim konkretnih riječi o programu. Program obuhvaća pet od ukupno 8 reformskih prioriteta iz Nacionalne strategije razvoja zdravstva od 2012. do 2020. i to su sljedeći prioriteti. Dakle prvo jačanje upravljačkih kapaciteta u zdravstvu, drugi prioritet reorganizacija ustroja i djelovanja zdravstvenih ustanova, treće je poticanje kvalitete zdravstvene zaštite, četvrto jačanje preventivnih aktivnosti i peto očuvanje financijske stabilnosti zdravstvenog sustava. Detaljan opis aktivnosti predviđenih programom nalazi se u prilogu 1 ugovora s time da bi sve aktivnosti trebale biti okončane do sredine 2018. godine. Program će provoditi Ministarstvo financija i Ministarstvo zdravlja uz pomoć Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i agencije s time da su provedbena rješenja detaljno definirana prilogom 2 ugovora a i EBRD će povremeno prema svojom nahođenju tražiti procjenu odnosno reviziju neovisnih agencija o tome kako se ostvaruju programske aktivnosti i naravno kako se troše sredstva zajma. Ukupna vrijednost programa je 180 milijuna eura s time da će 105 milijuna eura biti osigurano iz državnog proračuna Republike Hrvatske a 75 milijuna iz zajma EBRD-a o čemu je upravo danas riječ. I na kraju još nekoliko osnovnih parametara zajma, onih financijskih parametara dakako, glavnica kao što sam rekla iznosi 75 milijuna eura, kamata je jednaka referentnoj kamatnoj stopi, dakle to je Euribor koji ovoga trenutka iznosi negdje 0,4% i on se uvećava za fiksnu maržu, ona je na razini 0,6%. S time da treba naglasiti da je zajmodavac predvidio konverziju svih uglavaka Ugovora o zajmu vezanih uz glavnicu i uz kamatnu stopu. početna naknada iznosi 0,25% iznosa zajma a plaća se u roku od 60 dana od stupanja zajma na snagu s time da zajam stupa na snagu u roku od 90 dana od datuma potpisivanja ugovora. Vrijeme otplate je 15 godina uz poček od 4 godine, otplata započinje 15. svibnja 2018. a završava 15. studenog 2033. godine. Rata zajma plaća se 2 puta godišnje dakle 15. svibnja i 15. studenog. Hvala lijepa. Hvala potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovani zamjeniče i zamjeniče ministra financija, kolegice i kolege. U ime kluba HNS-a odmah da kažem podržati ćemo Zakon Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga s Konačnim prijedlogom Zakona. Dakle i u uvodu je rečeno i kolege i kolegice su već istaknuli istaknuli u biti i značaj i ulogu Svjetske banke i malo rasprave oko toga zbog čega će se sredstva koristiti. Ja u ime kluba HNS-a zato ću samo naglasiti ono što je bitno i jasno i za naše građane i za javnost kada se uzimaju zajmovi, kada se uzimaju određene obaveze, kada se na kraju diže i podiže javni dug da se točno zna koja je to svrha, jasna svrha koja je učinkovitost u biti tih sredstava, šta je to šta je dobrobit građana zbog čega to uzimamo. A isto tako želio bih naglasiti šta u uvodu i nije rečeno da u ovom trenutku obračun kamate i one fiksne marže bi bio negdje 0,4%, toliko je Euro LIBOR plus fiksna marža 0,6, to je negdje oko 1% što zaista u ovom trenutku predstavlja jednu iznimno nisku razinu zaduženja uz onih 0,25% naknade naknade koju treba platiti. Prema tome to su sigurno iznosi koji su činjenice pozitivne posebno ako se govori o tome da ta pozitivna niska kamatna stopa ide kako je i dijelom rečeno u uvodu na jačanje upravljačkih kapaciteta u zdravstvu, reorganizaciji, ustroju i djelovanju zdravstvenih ustanova. A to znači pod a) provedbu master plana za bolnice, reformu bolnica, promjenu upravljanja i rukovođenje, pod b) promicanje grupnih praksi za liječnike primarne zdravstvene zaštite što nam je iznimno bitno u jačanju primarne zaštite kao jedne preventive, c) proširenje izvanbolničkih usluga na razini sekundarne zdravstvene zaštite uključujući i centre za izvanbolničke pacijente sa sofisticiranom tehnologijom visoke rezolucije, d) redefiniranje dugotrajnih zdravstvenih usluga i palijativne skrbi, znamo koliko nam je palijativna skrb bitna a koliko je u biti u ovom trenutku nedostatna s obzirom na potrebe. Zatim onaj segment grupe, rekli bi grupe na koju se odnosi ovo zdravstvena, grupa koja se sadrži pod naslovom poticanje kvalitete u zdravstvenoj zaštiti i jačanje preventivnih aktivnosti. Znači pod a) provedba mehanizma akreditacije bolnica, pod b) primjena procjene zdravstvenih tehnologija na odabrane nove zdravstvene tehnologije, pod c) izrada kliničkih protokola i smjernica za postupke zbrinjavanja, pod d) uočavanje i odgovarajuće bilježene specifičnih i neočekivanih neželjenih događaja za kvalitetu, znači apsolutno kvaliteta i učinkovitost je bitna i karika ovog samog zajma. Zatim provedba tehničkog nadzora i uspostava platnih mehanizama kako bi se potaknula upotreba kliničkih smjernica. Pod f) korištenje postojećeg sustava e-recept ili i-recept u svrhu nadzora kvalitete. I ona zadnja grupa očuvanje financije stabilnosti zdravstva. medicinske i nemedicinske i nemedicinske potrepštine, pod b) racionalizacija nemedicinskih usluga, pod c) stavljanje naglaska na komponentu uspješnosti prilikom plaćanja prema bolnicama i izvanbolničkim službama i pod d) razvoj kapaciteta Ministarstva zdravstva za izradu i podnošenje prijedloga za financiranje sredstvima iz strukturnih fondova Europske unije. Znači sve ovo kad sagledamo onu zadnju državnu reviziju koju smo imali 2011. bolničkih sustava i masterplan i reforme koje se provode, teške reforme ali se provode u zdravstvenom sustavu, sa sredstvima iz proračuna, sa sredstvima ovoga zajma, prema striktno određenom programu jer sve ovo što je napisano se i mora naravno sprovest da bi se opravdala sredstva zajma, inače bi trebalo vratit, je nešto što podiže i primarnu zaštitu što nam je apsolutno prioritetno u sustavu zdravstva, ali postiže i onu učinkovitost i kvalitetu za građane i građanke što je ključ i zadaća u biti Ministarstva zdravstva. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala i vama kolega. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Evo danas mješoviti program pa nešto iz programa Ministarstva zdravlja kako se zove po novom. Naime, radi se o tome da će i klub HDSSB-a podržati ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga, s konačnim prijedlogom zakona. Radi se o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj u visini od 75 milijuna eura ili 550 milijuna kuna, s time da Republika Hrvatska osigurava još dodatnih 105 milijuna eura ili 850 milijuna kuna pa je to onda ukupno milijardu i 400 milijuna kuna. Što se tiče tehničkih detalja oko samog zajma gdje je poček da kažemo 4 godine, tzv. grace period i o načinu otplate i ne bih puno htio govoriti, gospodin Šuker koji je stručnjak financijski on je to već i izrekao, nego bih se više osvrnuo zapravo o samoj reformi zdravstva koja je ja bih rekao pomalo u lutanju s obzirom na čelne ljude Ministarstva zdravlja. Govorili smo već i u prvoj točki jačanje upravljačkih kapaciteta u zdravstvu i reorganizacija ustroja i djelovanja zdravstvenih ustanova pa pod a) odmah piše provedba masterplana za bolnice, reforme bolnica, promjena upravljanja i rukovođenja. I odmah moramo reći da je jedan ministar se zalagao za masterplan, a drugi govori o ukidanju masterplana i zato dižemo i jedan dio novaca ide u svezi toga. E pa sad što reći na ovo. dio 3, očuvanje financijske stabilnosti zdravstva, imamo točku ili stavak b gdje piše racionalizacija nemedicinskih usluga. Što su nemedicinske usluge? Dakle nemedicinske usluge u medicinskim ustanovama su upravo ono što je bilo razgovora i riječi i lutanja od outsourcinga do spin offa. offa. Mjesecima spominjemo outsourcing i Vlada govori o outsourcingu, da moramo tako reći izmještanju ovih službi koje nisu medicinske i tako tako možemo reći, ne moramo upotrebljavati riječ outsourcing uopće. Imamo naše domaće riječi hrvatske koje bi bile prilično odgovarajuće ovim engleskim izrazima. A sada imamo evo i novi izraz spin off ili ako to prevedemo u onom značenju u kojem je, dakle okrupnjavanje svih ovih usluga u jednu veliku državnu tvrtku kojom će upravljati netko i to bi bilo, iako se rječju off vrlo često ide jedan drugi glagol, što bi sindikati jako dobro znali pa su upotrijebili u privatnim razgovorima umjesto umjesto spin jedan drugi engleski glagol za kojega ne bih, ne bih ga izrekao ovdje za govornicom. Svjetska banka je u ovih 20 godina pomogla ili dala zajma Republici Hrvatskoj kroz 52 programa kroz 52 programa u visini od 2,6 milijardi eura. Osim toga, mora se napomenuti pa u neku ruku i zahvaliti da smo i dobili dakle onako, dobili kao poklon 52 milijuna eura od te iste banke što je lijepi primjer pomoći Republici Hrvatskoj. I sada idemo na ono što je bitno, zbog čega se zapravo diže ovaj kredit, zašto mi od Međunarodne banke za obnovu i razvoj dobivamo ili dižemo kredit od 75 milijuna eura. U prvom dijelu se to odnosi upravo na ovo jačanje upravljačkih kapaciteta. Kaže provedba masterplana za bolnice. Ja bih volio kada bi u tekstu ovoga zakona bilo pobliže objašnjeno što to znači znači promicanje grupni praksi za liječnike primarne zdravstvene zaštite. Zanima me pobliže što je to, da bismo znali u što će se ti novci upotrijebiti. Dalje, proširenje izvanbolničkih usluga na razini sekundarne zdravstvene zaštite, uključujući centre za izvanbolničke pacijente sa sofisticiranom tehnologijom visoke rezolucije. drugo, ovi ECMO aparati, kojih je u Hrvatskoj nabavljeno u nabavci toliko da ih imamo više nego pola svih zemalja EU počevši od Švedske, Njemačke, Francuske itd. Je li to racionalno trošenje novca? Je li to racionalno raspolaganje novcem koje naši također osiguranici izdvajaju u visini sada evo od 15%. Bilo je 13 pa sad 15% da bi se nabavilo toliko aparata da ih nema zajedno Švedska, Slovenija i Francuska zajedno. U drugom dijelu piše poticanje kvalitete u zdravstvenoj zaštiti i jačanje preventivnih aktivnosti. Kvaliteta u zdravstvenoj zaštiti. Mi se uvijek dičimo nikada nismo rekli da je naša kvaliteta naše zdravstvene zaštite i našega zdravstva slabija negoli u bilo kojoj da kažem europskoj zemlji pa i šire. Pogledajmo zdravstvenu zaštitu u nekim izvaneuropskim zemljama, da ne govorimo sad o egzotičnim krajevima ili nekim drugim ili tko se nađe u nekakvom Bombaiu ili nedavno u Indiji pa da vidi kakva je zdravstvena zaštita, na kojim temeljima je zasnovana i hrvatskog sustava zdravstva. Dakle evo, mi potičemo provedbu mehanizma akreditacije bolnica. A akreditacija bolnica je proces koji zna i gospodin zamjenik traje ja ne znam. O akreditaciji bolnica se govorilo još dok sam ja bio u praksi kirurškoj već jedno sedam, Dakle, taj proces traje i dalje i još nije završen. Kad će bit završen? Hoće li ovim zajmom biti napokon akreditirane sve hrvatske bolnice ja ne znam, ali se bojim da neće. Nadalje. Primjena procjene zdravstvenih tehnologija na odabrane nove zdravstvene tehnologije. Je li opet možda pod tom točkom spada ovaj ECMO aparati ili pak nešto drugo. Koje su to visoke tehnologije koje bi Hrvatska država i hrvatska ministarstva bila dužna nabaviti i primijeniti u hrvatskom zdravstvu. I to bi valjalo da nam se opširnije kaže. Izrada kliničkih protokola i smjernica za postupke zbrinjavanja. Dakle, algoritam zbrinjavanja određenih ili bolesti ili ozljeda ili način postupaka kako postupati sa pacijentom u određenim situacijama. Tko je to nas devedeset i prve, druge godine učio o načinu i algoritmu postupaka zbrinjavanja ratnih rana i ratnih ozljeda u ratno vrijeme, a imali smo rezultate bolje negoli, daleko bolje nego što je američko zdravstvo i američki vojni liječnici nego što su imali u Vijetnamu. I evo sad nakon 20 i više godina, iako hrvatski liječnici dobro znaju algoritme liječenja bilo koje ili ozljede ili bolesti imamo sada ovdje da kažem izradu kliničkih protokola kao nešto zbog čega nam treba evo ovakav zajam. Uočavanje i odgovarajuće bilježenje specifičnih neočekivanih neželjenih događaja za kvalitetu. Svaka bolnica ima pomoćnika ravnatelja za kvalitetu, svaka od bolnica županijskih u Republici Hrvatskoj. Jasno da sad Slavonski Brod ima samo jednoga s obzirom da je gradiška po master planu bila primjer, ogledni primjer pripajanja novogradiške bolnice slavonsko brodskoj bolnici, a Pakraca, bolnice u Pakracu požeškoj bolnici. To su jedina dva ostvarenja master plana koliko ja znam, pa je u svakoj od tih bolnica postoji i pomoćnik ravnatelja za kvalitetu. Međutim, evo imamo i ovdje neočekivani, neželjeni događaj za kvalitetu. Bilo bi dobro da se konkretno napiše na što se to misli. Provedba tehničkog nadzora i uspostava platnih mehanizama kako bi se potaknula upotreba kliničkih smjernica. Prije bi se reklo kako ne bi dolazilo do tužbi na bolnice. Dakle, algoritmi i primjena određenih algoritama je stvar struke i svaka struka to propisuje. Ne može nam nikakva ni Ministarstvo zdravlja, dobro ono može usvojiti, ali postoje i društva kirurško, internističko, kardiološko, infektološko infektološko itd. koje propisuje sukladno najnovijim znanstvenim dostignućima smjernice i algoritam postupaka kod određenih bolesti iz domene svake od ovih grana medicine. I sad ovaj e-recept. Hvala Bogu, evo ja sam podigao u Zagreb recept propisan u Slavonskom Brodu što je jako dobro i to podržavam i pozdravljam i nemam kritičke riječi za ovakav način, mogućnosti podizanja e-recepta. Još kad bih mogao taj e-recept podići recimo u Bruxellesu ili Parizu bilo bi super. O daljem razvoju središnje nabave za medicinske i nemedicinske potrepštine i o nabavi potrepština poglavito medicinskih, o nedostatku da kažem igala i konca u kirurškim salama koje je gotovo trajno prisutno i gotovo u svim bolnicama o tome ne bih htio ulaziti u raspravu jer bi se to jako odužilo. Ali u svakom slučaju ne vjerujem da će i uporaba i raspodjela ovoga kredita nešto puno doprinijeti razrješavanju ovoga problema. Stavljanje naglaska na komponentu uspješnosti prilikom plaćanja prema bolnicama i razvoj kapaciteta Ministarstva zdravlja za izradu …/Govornik se ne razumije./… strukturnih fondova EU. To su još dodane te dvije točke. Uglavnom da zaključim. Sve to skupa nama uzalud ako postoje da imamo kredit od 750 milijuna eura ili 5 milijardi ili 5 i pol milijardi kada znamo za gomilanje dugova našega zdravstva, gomilanje dugova bolnica iz čega proizlaze uopće ti dugovi? I dok ne bude BDP veći kako bi se punio bolje i zdravstveni odnosno ova riznica odnosno Fond zdravstvenog osiguranja koji se namjerava izdvojiti iz Državne riznice, teško ćemo mi na bolju granu. Možemo mi dizati kredite koliko god hoćemo ali ćemo kredite i vraćati, ali hrvatskom zdravstvu teško da ovih 180 sada da kažem milijuna eura od čega RH osigurava 105 a Svjetska banka za obnovu i razvoj 75 teško da, zapravo bih rekao neću reći da je da je kap u moru onoga što je potreba hrvatskom zdravstvu, možda dvije, tri kapi u tom moru ajde nešto više dakle. Problemi u zdravstvu ostaju i bez ajde kako netko reče čelnika Svjetske banke, odnosno njihove ispostave u Zagrebu, bez nekih reformi dubljih i bez određenih bez određenih promjena u zdravstvu imat ćemo odljev liječnika u inozemstvo, imat ćemo odlaske liječnika i tešku situaciju sa produženom listom čekanja i svim ostalim negativnim što se događa u našem zdravstvu. U svakom slučaju pa i dvije, tri kapi neka kapnu u to naše zdravstvo klub HDSSB-a će biti za to pa prema tome ćemo iz tog razloga podržati ovaj zakonski prijedlog, ali moram naglasiti da problemi ostaju. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zaključka glasat ćemo u utorak.